Otvaram raspravu.

Molim glasujmo.

- Prijedlog zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave sa Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1;

br. 2; - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske sa Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 3. - Prijedlog zakona o izmjenama 3. - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika sa Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,

i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da

Hvala Hvala vama. Hvala vama. Hvala Hvala vama.

Hvala vama.

Hvala

Hvala vama.

Hvala

Hvala vama.

Hvala

Nastavili bi sa sjednicom. Čekamo još izvješće Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, oni bi bili podijeljeni. U međuvremenu, ukoliko se slažete nastavili bi sa sjednicom i objedinili bi ova četiri prijedloga zakona u jednu točku. …/Upadica se ne čuje./… Da, objedinjena rasprava. Ako nema nitko ništa protiv onda ćemo ići sa objedinjenom raspravom. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Oprostite, samo čas. Dakle, čisto mala opaska, krenuli smo sa sat vremena zakašnjenja koliko ste najavili. Čestitam vam na izboru za predsjednika Sabora i svima izabranima. Ali nije normalno da mi čekamo ovdje sat vremena koji smo uredno došli u pola 8, sada je pola 9, papire ove sekunde dobijemo na stol i vi kažete idemo u 4 točke objedinjene, ja ne znam koje četiri točke. Ne ja, nego nitko od ovih ljudi. Dakle može u hitni postupak ali mora se znati na koji način ćemo mi dobivati materijale na klupu jer smo suvišni, ako je prije sve dogovoreno pa onda dajte, izglasajmo to u 5 minuta, idemo doma jer ovo nije efikasan rad za kaj ste rekli da ćete se zalagati. Evo ja apeliram jer ja čekam da netko ovdje to prozbori, ovdje je to valjda normalno da se čeka sat vremena i da se ne radi. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani zastupniče, znači ovi prijedlozi su bili dostavljeni. Nakon toga odbori su također prolazili ove prijedloge a vi uvijek imate pravo dati primjedbu, to nije problem.

donošenje Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i ne protivi se prijedlogu hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1; - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave sa Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2; Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske sa Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika sa Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 4.; Predlagatelji akata su 67 zastupnika. Temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal ste kao što sam rekao primili ranije na klupe. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj i zakonski prijedlog rasprave po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ćete sada u međuvremenu primiti. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predstavnik predlagatelja je Andrej Plenković. Molio bih. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Pred vama je paket od 4 zakonske izmjene i dopune koje čine novi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Zakon o sustavu državne uprave te Zakon o obvezama i pravima držanih dužnosnika. Ovaj zakonski paket usmjeren je na uspostavu učinkovitog sustava državne uprave i provedbu programa buduće Vlade za koju ćemo uskoro tražiti povjerenje pred ovim visokim domom. Novi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u sebi sadrži odgovarajuće izmjene ustrojstva i djelokruga postojećih ministarstava i središnjih tijela državne uprave. Kao što ste vidjeli iz predloženoga zakona intencija je da u budućnosti u odnosu na postojeće stanje imamo 19 ministarstava i 6 središnjih državnih ureda. U tom pogledu uvelo bi se novo Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Razlog za ustrojavanje novog ministarstva su prije svega nepovoljna demografska kretanja u Hrvatskoj koja posljedično imaju negativan učinak na tržište rada, na mirovinski, zdravstveni i obrazovni sustav te na uravnotežen razvoj svih dijelova Republike Hrvatske. Zbog toga je držimo nužno sveobuhvatnim mjerama aktivne populacijske politike a posebno pronatalitetne i reemigracijske politike poticati demografski oporavak što bi bila jedna od temeljnih zadaća novoga ministarstva. Pored toga obitelj kao temeljna jedinica društva mora biti pod posebnom brigom i zaštitom države. Osiguranje kvalitetne, sveobuhvatne i funkcionalne podrške mladima, roditeljima i obiteljima kojima bi se olakšalo usklađivanje roditeljskih i radnih obveza bit će jedna od temeljnih zadaća ovog novog ministarstva. Novim zakonom u cilju racionalizacije poslovnih procesa predviđa se i pripajanje Ministarstva poduzetništva i obrata, dakle trenutnog ministarstva Ministarstvu gospodarstva. Sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode preuzet će poslove iz područja energetike i područja vodnog gospodarstva čime se institucionalno spaja djelokrug srodnih resora. Ujedno osnovala bi se i dva nova središnja državne ureda nadležan za pitanja športa i razvoja digitalnoga društva. Naime, rezultati međunarodnih istraživanja poput izvješća o globalnoj konkurentnosti upućuju i na zaključak da Hrvatska treba znatno unaprijediti stupanj digitalizacije koja je ključan preduvjet za daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva. U tom smislu predlaže se osnivanje središnjeg Državnog ureda za razvoj digitalnog društva čija će primarna zadaća biti rad na promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje infrastrukture, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvijanje standarda informacijske opreme u javnom sektoru te praćenje primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Svi smo svjesni kako je digitalna agenda Europske unije upravo namijenjena radnim mjestima budućnosti, prilagodbi modernoj suvremenoj tehnologiji te na taj način u svakom slučaju rješavanju jednog od naših akutnih problema a to je problem nezaposlenosti. Naša je namjera osnovati i središnji Državni ured za šport. Pokazalo se dosada u praksi da je uvijek nekako ovaj važan resor, ova važna aktivnost za hrvatsko društvo kada je bila dio većih sustava ponešto ostavljena u drugom planu. Smatramo da je u ovom trenutku sazrelo vrijeme da sport odnosno šport ima poseban središnji državni ured koji bi onda jamčio održanje kvalitete, njegovo unaprjeđenje, poboljšanje uvjeta za bavljenje športom i športskim djelatnostima te smatramo da bi upravo osnivanje ovakvog ureda naišlo i na odobravanje svih onih koji dnevno dugi niz godina rade u hrvatskom športu a što ću ja se nadam imati refleksije i na veće uključivanje djece, mladih a i odraslih u športske i tjelesne aktivnosti i time pridonositi i zdravlju ukupnoga društva. Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave u cilju učinkovitijeg obavljanja poslova središnjih tijela državne uprave ovim prijedlogom predlaže se djelomično modificiranje sustava i njegova nadogradnja. Najznačajniji aspekt je da bi se umjesto zamjenika ministara ponovno uvela dužnost državnih tajnika s mogućnošću imenovanja jednog ili više državnih tajnika u okviru ministarstava. Praksa je pokazala da u ministarstvima koja pokrivaju više opsežnih upravnih područja postoji potreba imenovanja više dužnosnika najviše razine koji će upravljati radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu ministarstava. Na taj način smatramo da će se osigurati učinkovitije obavljanje poslova i operativnija provedba javnih politika iz nadležnosti pojedinog resora. U odnosu na aktualne zamjenike ministara važno je naglasiti da će oni nastaviti obnašati svoju dužnost i ostvarivati svoja prava sukladno dosada važećem propisu do imenovanja državnih tajnika. Postojeći državni uredi Vlade Republike Hrvatske transformirali bi se u središnje državne urede u statusu središnjih tijela državne uprave za obavljanje poslova, vođenje i provedbu javnih politika od posebnog značaja za učinkovitost i rad Vlade. U tom kontekstu umjesto dosadašnjih predstojnika državni ureda uvelo bi se također dužnost državnih tajnika koji bi im bili na čelu i kao čelnici ovih središnjih ureda državne uprave vodili njihovo poslovanje. Također predlažemo urediti pitanje ustrojstva središnjih državni ureda detaljnije te ovlasti državnih tajnika. Kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi prijedlog obzirom na novu nomenklaturu državnih dužnosnika koju uvodimo Zakonom o sustavu državne uprave kategoriju zamjenika ministara zamjenjuje novom kategorijom državnih dužnosnika tj. državnih tajnika. Ujedno pored položaja posebnih savjetnika jasnije se uređuje i pitanje položaja savjetnika predsjednika Vlade, savjetnici predsjednika Vlade imenovat će se iz reda državnih službenika te će se na njih primjenjivati propisi o zapošljavanju te pravima i obvezama državnih službenika. Intencija ove izmjene zakona je profesionalizacija i depolitizacija državne službe čija je puna realizacija planirana u razdoblju od dvije godine kada će aktualni pomoćnici ministara ponovno postati državni službenici koji se biraju na javnim natječajima i na taj način dajemo motiv svim ljudima koji rade u sustavu državne uprave za dodatno napredovanje. To je jedan standard i praksa koja postoji u brojnim članicama EU, te bismo htjeli da bude na snazi i u Republici Hrvatskoj, a preduvjet je učinkovitosti državne uprave. Konačno izmjene i dopune Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. One se prije svega odnose također na nomenklaturu s obzirom na izmjene državni tajnik, zamjenik ministra, te da državni tajnici postanu naravno i oni koji su čelnici središnjih državnih ureda umjesto aktualnih predstojnika. Na taj način bismo osigurali ujednačenost reguliranja kategorija državnih dužnosnika s drugim zakonima koji uređuje ovo pitanje, a primarno sa Zakonom o sustavu državne uprave. Kada je riječ o drukčijem reguliranju prava na ostvarivanje plaće po prestanku obnašanja dužnosti prijedlog ovih izmjena je da oni dužnosnici koji će svoju dužnost obnašati manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca imaju mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje na toj dužnosti. Sljedeća tri mjeseca imaju pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti. Dakle, za one koji su između tri mjeseca i godine dana išlo bi se sa formulom tri plus Iz razloga pravne sigurnosti također se ovim prijedlogom propisuje da će dužnosnici koji su stekli status dužnosnika prije donošenja ovoga zakona ostvarivati prava dužnosnika sukladno dosadašnjem zakonu. Jedini prijedlog u ovom zakonu koji je iznimka, a on je napravljen unatoč načelu zabrane retroaktivnosti. Vodili smo se načelom da se u jednakom pravnom režimu tretiraju zastupnici ovoga saziva saziva Hrvatskoga sabora, dakle devetog saziva Hrvatskoga sabora, te je predloženo da oni ostvaruju prava sukladno ovom zakonu kako bi se u istu pravnu situaciju došli i novoimenovani dužnosnici. Na taj način bi se ispunila svrha, cilj i politički smisao ovih izmjena koje sam upravo u ovom trenutku opisao. Predlažemo kao što je i usvojeno danas ranije u odlukama Hrvatskog sabora da se ovi zakoni donesu po hitnom postupku s obzirom da se njima uređuje ustroj i način obnašanja izvršne vlasti, te da su to pitanja koja su važna pretpostavka za formiranje buduće hrvatske Vlade. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa. Hvala vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Dražen Bošnjaković, izvolite. (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege Odbor za zakonodavstvo imao je zajedničku sjednicu sa Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ispričavam se na evo malo se i rasprava produžila i izrada materijala, pa se ispričavamo na ovo malo što ste dulje čekali. Odbor za zakonodavstvo je na sjednici održanoj 14. listopada 2016. godine raspravljao o ova četiri prijedloga zakona i donijeli smo sljedeće zaključke. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova, 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupire donošenje Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Također Odbor za zakonodavstvo većinom glasova, 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupire donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Na tekst konačnog prijedloga Odboru za zakonodavstvo podnosi sljedeći amandman i to na članak 10. U članku 10. u izmijenjenom članku 46. stavku 2. riječi: „predstojnik“ zamjenjuju se riječima „državni tajnik Središnjeg državnog ureda". Dakle, mijenjamo predstojnika Središnjeg državnog ureda i njime će upravljati državni tajnik Središnjeg državnog ureda. Obrazloženje. Nomotehnički želimo doraditi izričaj zakona. Pod točkom četiri Odbor za zakonodavstvo je većinom glasova, 7 za i 4 glasa suzdržana podupro je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske i također ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor ponosi amandman na način da u članku 4. u stavku 3. brojevi tri, četiri, pet i šest zamjenjuju se brojevima dva, tri, četiri i pet. To smo uočili jednu nomotehničku grešku i nomotehnički ćemo, dakle doraditi izričaj zakona. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova također 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupire donošenje i Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Pored toga Odbor za zakonodavstvo ne protivi se prijedlogu predlagatelja da odredba članka 2. stavka 2. ovog zakona ima retroaktivno djelovanje kako bi se cjelovito i dosljedno primijenio novi pravni režim na sve državne dužnosnike. Hvala lijepo. Hvala uvaženom zastupniku. Otvaram raspravu. Prvi se prijavio za raspravu Klub zastupnika SDP-a. Molim uvaženog zastupnika Peđu Grbina.

poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ono što u ime svojeg kluba zastupnika prvo moram reći je činjenica da mi kao oporba niti možemo, niti želimo osporavati pravo vladajućima da prilikom formiranja Vlade i prilikom uređenja načina kako će upravljati državom u sljedećem razdoblju na temelju mandata kojeg su dobili od hrvatskih građana, urede pitanje ustroja ministarstava, Vlade odnosno vrha sustava hrvatske državne uprave. I u tom kontekstu ukazujemo da isto tako i na vladajućima puna odgovornost za ono što će iz takvog sustava koji ovdje večeras usvajamo ad hoc nastati. Mi ćemo u ovoj raspravi ukazati na određene nelogičnosti i nedostatke pa išao bih toliko daleko da kažem i netočnosti u onome što je moj uvaženi prethodnik govorio. Ono što moj uvaženi prethodnik nije rekao u svojem uvodnom izlaganju je činjenica da se ovim prijedlozima zakona povećava broj središnjih tijela državne uprave, dakle broj ministarstava središnjih državnih ureda i državnih ureda se povećava. Dakle, racionalizacija u režiji Most-a i HDZ-a izgleda tako da prije nego što oni krenu u racionalizaciju postoji 31 središnje tijelo državne uprave, nakon racionalizacije postoje 32. Kolege, bravo. Nakon toga idemo dalje, državni tajnici, svaka čast. Ima logike, često svi moji kolege koji su bili u Bruxellesu znaju sa kakvim su se problemima suočavali kada su kolegama iz drugih zapadnoeuropskih zemalja članica EU objašnjavali razliku između ministara, zamjenika ministara i pomoćnika ministara. I u tom kontekstu mi bi svakako pozdravili zamjenu zamjenika ministra sa državnim tajnicima, ali da je to onda napravljeno do kraja. Pa da su se ukinuli i pomoćnici ministra i umjesto njih uveli ravnatelji uprava, ali to nije učinjeno. Već je što učinjeno? Donijeta je odluka da se jedan zamjenik ministra koji postoji u svakom ministarstvu ovim prijedlogom zamjenjuju sa nekoliko državnih tajnika, nekoliko državnih tajnika sa istim koeficijentom, sa istom plaćom, ali sa daleko manjim opsegom poslova. A da vidite o kakvoj je brojci riječ, poslužit ću se primjerima iz prakse. Dakle, do jučer imali smo 20 zamjenika ministara i ako to hoćemo sa nečim usporediti, jedino s čime možemo usporediti je ona vlada u kojoj i uvaženi kolega Plenković koji je govorio prije mene, ako se ne varam bio državni tajnik koje Vlada imala 60 državnih tajnika. povećali smo broj središnjih tijela državne uprave sa 31 na 31, povećali smo broj državnih dužnosnika sa 20, na ja ne znam koliko onaj primjer koji ima kaže 60 zamjenika ministara i još veći broj pomoćnika ministara. Dakle, što radimo? Širimo državne dužnosnike, širimo administraciju. Jeli to racionalizacija o kojoj smo govorili u izbornoj kampanji? Nije. Međutim, kao što sam rekao, mi kao oporba moramo vladajućima priznati pravo da urede sustav države i državnog upravljanja na način koji smatraju ispravnim. Ali na ove nelogičnosti moramo upozoriti, a odgovornost ćete za to snositi vi. Dodat ću još nekoliko sitnica vezanih uz ove prijedloge zakona za koje vjerujem da su nastali kao plod žurbe jer u ovih tridesetak dana niste uspjeli kvalitetnije pripremiti ove prijedloge. Primjerice ako gledamo ustroj Ministarstva uprave i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva primijetit ćemo velimo preklapanje. To izrijekom ne piše ovdje, ali se o Uredu za e-Hrvatsku, to bi trebalo što je prije moguće urediti kako ne bi došlo do jednog sukoba nadležnosti između ta dva središnja tijela državne uprave. Drugi problem je pitanje funkcioniranja Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva jer ovim prijedlogom zakona na to smo vam prije dva sata ukazali na radnim tijelima, ukidate uredbu kojom se uređuje njihov unutrašnji ustroj. To znači, transformiramo i stvaramo novi središnji državni ured, ali on od sutra kada će vjerujem stupiti na snagu ovaj zakon više neće imati propis koji uređuje njegov unutarnji ustroj. To znači da on de facto bez obzira što ga mi ustrojavamo, sutra prestaje postojati. Uvaženi kolega Plenković je prije mene govorio o savjetnicima koji će biti državni službenici. Da, doista u ovom zakonu je unijeta odredba, to je Zakon o izmjenama i dopuna zakona o Vladi RH kojim se mijenja članak 23. postojećeg zakona i dodaje se odredba da za savjetnika predsjednika Vlade se može imenovati samo državni službenik i to na cijelo ili na određeno vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade. To bi bilo pohvalno i to bi trebalo podržati da je uvaženi gospodin Plenković rekao cijelu istinu. A cijela istina kaže, da nije brisan stavak 3. postojećeg zakona koji kaže da se za posebnog savjetnika sa gotovo istim položajem može imenovati bilo koja osoba koja nije u stalnom radnom odnosu koja se imenuje rješenjem o imenovanju i na koji se ne primjenjuju odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika. Dakle, kolega je počeo ovo izlaganje na način da je govorio samo djelomičnu istinu zbog čega mi je izuzetno, izuzetno žao. I za kraj, zadnji zakon o kojem smo ovdje govorili, a to je Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Tema oko koje se zadnjih nekoliko mjeseci jako puno govorilo. Da sam populist sada bih prekinuo ovu diskusiju, rekao bih ajmo to podržati jer ćemo time zaraditi pluseve kod javnosti. Međutim populist nisam i svjestan sam da zbog svog izlaganja mogu trpiti određene kritike, ali činjenice moram iznijeti. Ovaj zakon nije usklađen sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa. Odredba kako je predviđena ovim zakonom kojim se mijenja postojeći članak 15. Zakona o pravima državnih dužnosnika odnosno kojim se ukida ono famozno šest plus šest na osobe koje su samo jedan dan sjedile u Saboru ima dobru intenciju i to svakako treba podržati. I ovo rješenje kada bi se promatralo samo ono izvučeno iz pravnog poretka RH bilo bi dobro i ja bih ga podržao. Međutim, uvažene kolegice i kolege, ovo rješenje ne egzistira samo. Mi osim toga imamo rješenje članka 20. Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji za bilo kojeg drugog državnog dužnosnika makar sjedio samo jedan dan u ovom domu propisuje ograničenje od 12 mjeseci u kojem se primjenjuju odredbe tog zakona. A da vam kažem koliko su te odredbe stroge, one kažu da vi ne možete voditi obrt sljedećih 12 mjeseci. Zašto? Zato što se obrt smatra poslovnim subjektom u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa a vi ne smijete vršiti upravljačke ovlasti u poslovnim subjektima niti 12 mjeseci nakon isteka mandata. Dakle molim vas, apeliram na vas, promijenite ovo ali promijenite to na način da ne činite točkastu izmjenu nečega što je populistički popularno. Izmijenite sustav, izmijenite to i druge propise koji se na ovo naslanjaju. I ono s čime ću završiti, članak 4. stavak 2., ova odredba je slična odredbi koju je moja većina ugradila u zakon kojim smo regulirali prava i obveze državnih dužnosnika koje su se ticale famoznih zastupničkih mirovina. Koliko god ova odredba na prvi pogled djelovala dobrom i koliko god ja mislio da je Ustavni sud tu odredbu kojom je ukinuo zakon kojim smo ukinuli zastupničke mirovine donio prije svega zato da sebi osigura zastupničke mirovine ta odredba egzistira u hrvatskoj pravnoj praksi. Odlukom Ustavnog suda od 12. kolovoza 2014. godine rečeno je da ovakvu retroaktivnu primjenu zakona ne možemo provoditi Ustavni sud nam je vrlo jasno u toj odredbi rekao kako će ubuduće odlučivati u takvim stvarima. Ne želim da svoj mandat počnete zakonima koji padaju na Ustavnom sudu zato vas molim da razmotrite ove primjedbe koje sam vam sada iznio. Klub zastupnika SDP-a naravno, još jednom ponavljam, ne osporava pravo većini da donosi propise kojima će urediti svoje funkcioniranje ali Klub zastupnika SDP-a nema namjeru podržati većinu u donošenju ovakvih zakona sa svim ovakvim greškama kakve sam sada naveo zbog čega ćemo prilikom glasovanja o ovim prijedlozima biti suzdržani. Hvala. zastupnik Miro Bulj. I ono samo što bih zamolio ukoliko je moguće molim da se prilikom javljanja predstave uvaženi zastupnici iz razloga što su neki novi i ne znaju se još uvijek imena pa čisto radi zapisnika da ih možemo usvojiti. **Bulj, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Grbin, činjenica da iz oporbe imate pravo kritizirati, da imate pravo govoriti ono što nije dobro, međutim imali ste prigodu 4 godine prije nas sve to promijeniti ali očito nije bilo dobro a ono što nije treba mijenjati. I prije pola godine je bila jedna Vlada, pokušalo se mijenjati, nije bilo dobro, izašli smo pred narod, narod je pokazao i vama i nama i kolegama s desna da su to ti rezultati. Međutim, morate napomenuti i spomenuli ste državni ured npr. za šport, a to je nešto dobro što treba da bude. znate li razvoj športa? U mojoj Dalmatinskoj zagori, u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, djeca nemaju uvjeta, ne znaju kako izgleda parket. Vi ste iz urbane sredine pa znate. Ovaj će ured skrbiti i o športu i o ravnomjernom razvoju športa u svim krajevima i treba napomenuti pozitivne stvari, demografska, ministarstva, demografsku obnovu. Pa znate li da je 2014. do 2015. 35 tisuća stanovnika manje u Hrvatskoj i to uglavnom na tim područjima i uglavnom kada je bila vaša Vlada u 4 godine 100 tisuća Hrvata je manje u RH. Prema tome, treba dati priliku, ne kažem da će biti dobro, dobre su vaše kritike i trebate biti kritični ali kada ste kritični onda prihvatite i krenite sa samokritikom. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Poštovani zastupnik Grbin. (SDP)** Uvaženi kolega Bulj, vi polazite od premise da ste vi opozicijski a ja vladajući zastupnik. Nažalost to već otprilike godinu dana nije tako. Već godinu dana nalazite se u poziciji vlasti i sve ovo što danas govorite imali ste prilike provoditi. državnom, odnosno središnjem Državnom uredu za sport. Ja ga niti jednom riječju nisam spomenuo. Da sam ga spomenuo, da sam spomenuo Državni ured za sport a govorio sam o Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, da sam govorio o sportu, vjerojatno bih to podržao jer držim da je potrebno ustrojiti jedno tijelo koje će napokon početi provoditi zakone koje je ovaj Hrvatski sabor donio, konkretno koje će napokon početi provoditi Zakon o sportu. I ako ovo tijelo to napravi onda svaka mu čast i svaka kuna koja će se potrošiti na njegovo osnivanje biti će dobro potrošena. Međutim kolega Bulj, vi niste niti jednom riječju odgovorili na onu konkretnu kritiku koju sam ja rekao. Prije ove nazovimo ju racionalizacije imali smo 31 središnje tijelo državne uprave, nakon racionalizacije imati ćemo 32. Možda nisam po struci matematičar ali meni se 32 čini više nego 31. Hvala. Budući da smo iscrpili mogućnost replika za koje su se zastupnici javili, prelazi se na sljedeći Klub zastupnika koji se javio za riječ to je HNS LD HSU i u ime kluba njihov predstavnik uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. uvažene kolegice i kolege. Kao što je kolega Grbin rekao, zaista vladajući imaju potpuno pravo složiti set zakona koji je pred nama i koje mi u objedinjenoj raspravi raspravljamo iz jednostavnog razloga što kao što je i uvaženi kolega Plenković rekao žele imati efikasniju i bolju upravu. I težnja treba biti i svakog saziva Sabora, svake nove Vlade da bude bolje, da bude efikasnija od one koja je bila prije jer jedino tako svi u Hrvatskoj možemo ići naprijed. No, međutim dopustite da tu iskažemo određene dileme i određenu problematiku koju mi tu vidimo. Dakle ja, nemamo nikakve dileme, mi u klubu i ja osobno da vi složite i da smanjite broj ministarstava sa 20 na 19. Ali dopustite da tu iskažem jedan problem, a problem zasigurno, vidjet ćemo kako će se razvijati ali cijenimo da bi mogao biti, to je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Samo kad vidite članak kojim je djelokrug rada tog ministarstva onda vidite da je u djelokrugu rada tog ministarstva rad iz tri bivša ministarstva. Dakle Ministarstvo zaštite okoliša, pa djelomično iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture ono što se odnosi na vodno gospodarstvo i iz Ministarstva gospodarstva bivšeg što se odnosi na energetiku. To su tri vrste posla. Zaista dvojimo način funkcioniranja cijelog tom ministarstva ali vrijeme će pokazati da li smo bili u pravu ili ne. I ja si dopuštam da kažem da ja tu imam osjećaj kao da ste lisicu stavili u kokošinjac jer tu apsolutno ima različite problematike. Ali to se mora gledati u jednom drugom kontekstu. Zaista mi danas imamo 20 zamjenika ministara, ovim prijedlogom, prijedlogom zakona o kojem raspravljamo će se ti preimenovati u državne tajnike. Imat ćemo 3 ranga državnih dužnosnika, dakle ministre, državne tajnike i imat ćemo pomoćnike ministra. Kad smo imali državne tajnike tada pomoćnike ministara nismo imali nego smo imali ravnatelje pojedinih uprava i nekoliko uprava je odgovaralo državnom tajniku. Tu ima bivših državnih tajnika pa znamo o čemu govorimo. Dakle samo kad sam vam spomenula ove tri grupe posla iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike to su minimum tri državna tajnika, ispod toga neće ići. Obzirom da su ti državni tajnici na istom koeficijentu na kojem su i zamjenici ministara mene mene bi živo zanimalo, postoji jedan PFU obrazac kada idu zakoni, kad dolaze od Vlade onda se mora ispuniti jedan PFU obrazac gdje ministar zajedno s ministrom financija potpisuje da taj zakon nema nikakvih reperkusija i posljedica na državni proračun. Živo bi me zanimalo da vezano uz ove zakone postoji takav jedan PFU obrazac. On nažalost ne postoji i ko bi potpisao da nema posljedice jer vi svi tu dobro znamo, u ovim redovima sjede i bivši državni tajnici, i bivši ministrici, vjerojatno i budući ministri i znaju o čemu govorimo i znaju da neće biti niti jednog ministarstva u kojem neće biti dva do tri državna tajnika, ili ajdemo vidjeti. Mi vam želimo svu sreću na tom putu, želimo da bude efikasnija i svaka Vlada treba zaista biti bolja od one prethodne. Od ove neće biti teško biti bolji, ali ajdemo pa ćemo to vidjeti. No, međutim zaista s ovog mjesta želim upozoriti na jednu drugu činjenicu. Mi nemamo u klubu zastupnika HNS-a i HSU-a nikakvu dilemu da podržimo opciju u kojem je određeno smanjenje i veže se plaće po prestanku dužnosti da se veže koliko vam je dugo dužnost trajala. I to je dobro i to apsolutno treba biti, ali dopustite samo da vam zorno kažem jedan primjer. Recimo netko tko je danas odvjetnik dođe i postane državni dužnosnik, i to bude 6 mjeseci. Iz ko zna kojih razloga i to prestaje biti, on će plaću dobivati punu slijedeća 3 mjeseca i 3 mjeseca pola a neće moći raditi kao odvjetnik 12 mjeseci. Dakle to je paket, trebalo je zajedno s ovim zakonom izmijeniti i Zakon o sprječavanju sukoba interesa i vezati jedno na drugo. Ako želimo dobiti kvalitetan kadar a ja pretpostavljam da mandatar želi dobiti što kvalitetniji kadar na mjesto što ministara, što državni tajnika, što bez obzira da li će se zvati pomoćnici iako su nas na odboru uvjeravali da će se to mijenjati ali živi bili pa vidjeli, sigurno kako će dobiti kvalitetan kadar koji će cijelo vrijeme imati na umu da ima tu jedan mač nad glavom jer netko treba od nečega živjeti taj period za koji ne smije raditi nešto za što je školovan i što je bila što je bila njegova prednost kad je dobivao posao. Stoga Klub zastupnika HNS-a i HSU-a će biti suzdržan vezano za ove prijedloge ali dopustite da za ovog uvaženog, dakle s ovog mjesta svojim uvaženim kolegama koji sjede desno, koji čine većinu, većina je sad već i centar i desno da zaista razmisle i da u jednom paketu izmjene i Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer je to onda zaista dobro odrađen posao. Ovako odrađen posao je kriva poruka poruka prema kvalitetnom kadru za koji vjerujem da ćete dobiti, stoga lijepo molim razmislite a kao što sam rekla mi ćemo u odnosu na ovaj set zakona biti suzdržani. Hvala vam lijepa. Hvala uvažena zastupnice. Prelazimo na slijedeći klub zastupnika budući da se nije nitko od zastupnika javio za repliku. Slijedeći klub je ŽIVI ZID, Abeceda demokracije. U ime njihovog kluba, njihov predstavnik zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene kolege zastupnici danas imamo na temu znači MOST-ove reforme. To je ona priča znači od čovjeka koji je iza mene a zove se Božo Petrov i često puta je on govorio nama svima o reformi uprave. Ono što mi danas imamo prilike vidjeti jest da reformom uprave će zapravo tih birokrata biti više, a ne manje. A intencija odnosno prikaz u javnosti jest obratno. Htio bi ispričati koje je moje iskustvo sa Ministarstvom uprave koje je bilo pod kontrolom gospodina Bože Petrova odnosno MOST-a. Iako je dosada bila praksa Ministarstva uprave da dozvoljava registracije stranaka sa imenom npr. HSS Stjepan Radić ili HSP Ante Starčević usprkos tome što već postoje stranke i HSS i HSP. Kada je dan zahtjev za registracijom ŽIVI ZID Ivan Vilibor Sinčić gospođa znači ministrica odnosno njena pomoćnica unutar ministarstva pod njenom kontrolom je odbila taj zahtjev. Zbog čega? …/Upadica predsjednik: Ja se ispričavam, ali ja bih molio uvaženog zastupnika da se drži teme./… Gospodine Petrov, govorimo o reformi uprave. Vi ovdje pričate, a mi imamo iskustva sa Ministarstvom uprave jer ću na kraju poentirati koliki ste licemjer. Možete mi oduzeti riječ ako želite, ja ću otići nazad na mjesto. …/Upadica predsjednik: Ma nemam namjeru vam oduzimati zastupniče riječ, ali mislim da se radi o prijedlozima zakona i da je to tema sadašnje rasprave./… …/Upadica predsjednik: Da, ja se samo nadam da ćete se držati teme./… Drugo iskustvo naše koje je bilo sa MOST-om je bilo sljedeće. Znači, predali smo zahtjev za registracijom stranke Jedina opcija. I što ministarstvo radi? Iako se do sada uvijek izlazilo strankama u susret, onog trena kada je ekipa povezana sa Živim zidom dala taj zahtjev nama se nije izašlo u susret. …/Upadica vi ste išli na izbore sa pričom o tome kako postoji grupa ljudi koja je korumpirana, kako postoji grupa ljudi odnosno skup pojedinaca sa privatnim interesima. I što je najbitnije koja koja je nepoštena i koja svoje odluke ne donosi jednako prema svima već je pristrana. Svojim ponašanjem prema nama Ministarstvo uprave bilo je pristrano.

molim da ne inzistirate dalje da moram poduzeti opomenu sa oduzimanjem riječi. Ja vas molim i upozoravam da se držite teme./… **Pernar, Ivan (Abeceda)** Gospodine Petrov, ja imam 15 minuta, ali ako mi ne dozvoljavate da govorim, ako mi oduzimate to pravo, ako mi oduzimate to pravo ja ću prihvatit vašu volju ovaj put. …/Upadica predsjednik: Evo ja bih molio uvaženi zastupniče ja razumijem da je danas konstituirajuća sjednica, znam da se nije uspio stići proučiti Poslovnik prije, ali u trenutku kada preuzmete riječ onih 15 minuta koje imate na raspolaganju drži se teme za tu raspravu. I molio bih da se skoncentrirate za tu temu./ Gospodine Petrov,

Gospodine Petrov, čestitam vam na demokraciji. Hvala. Sljedeći od klubova koji su se javili za riječ u ovoj raspravi je Klub zastupnika SDSS-a, njihov predstavnik zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prije svega dozvolite mi da kažem da mi se čini da je prijedlog zakona od Vlade koji smo dobili sadržajniji od programa Vlade koji smo dobili prije godinu dana ovdje u klupe Sabora i time zapravo konstatiramo da je riječ o značajnom unapređenju onoga što nam dolazi u Sabor. Što se tiče samog sadržaja i strukture koja se nudi Zakonom o Vladi i klub Samostalne demokratske srpske stranke bi pozdravio činjenicu da se formiraju dva nova središnja državna ureda, ovaj o sportu i ovaj o digitalnom društvu. Iznimno je značajno da se sportu posveti više pažnje u smislu u kojem je govorio kolega Grbin. Dakle o dosljednoj primjeni Zakona o sportu kako bi se konačno u tom području uvela zakonitost u radu. I s druge strane, posebno je značajno što u ovim naznakama za koje, koje nisu samo stvar ustrojstva rada vladinih tijela, ministarstava i državnih ureda zapravo imamo elemente sadržaja toga što će to tijelo Poticanje amaterizma, poticanje rekreativnog i svakog drugog sporta kao pretpostavke za zdravlje i kao pretpostavke za rasadništvo u sportu je nešto što je godinama bilo zapostavljeno u Republici Hrvatskoj. Dođite na primjer u Zadar koji je kolijevka neka se ne naljuti Zagreb, neka se ne naljuti Split koji je kolijevka košarke. Ako dođete na košarkaška igrališta koja su nekada bila prepuna mladih koji su satima čekali da bi mogli doći na red da uđu u igru, satima. Danas kad dođete na igrališta u centru grada nećete naći nikoga tko će čekati da bi mogao odigrati utakmicu. To je rezultat činjenice da se naš sport odvija između s jedne strane dvorana za bodybuilding ili teretana i s druge strane između onoga što se naziva vrhunskim sportom a koji je daleko, daleko od onoga što je građanima potrebno. Ako se ove dvije stvari postignu to će biti velika i značajna stvar. Slično bi se moglo govoriti o digitalnome društvu još i više, ali ću prijeći na drugo što mi se čini važnim. Kolegica Ana Mrak Taritaš je spomenula pitanje energetike na Odboru za Ustav i Poslovnik. Doista je pitanje da li energetika treba ići uz okoliš? Znam da ste vi i u pregovorima imali značajne rasprave oko tog pitanja. I nema mnogo društava u kojima je to tako da energetika pripada Ministarstvu zaštite okoliša i to je istina. Ali ako je ovdje mišljeno da će i pitanje energetike biti promatrano iz perspektive zaštite okoliša i da će energetska politika biti promatrana u kontekstu te vrste politike onda dajmo priliku da taj koncept uspije. Upravo zbog toga što znamo da se na mnogim mjestima događaju stvari kada su posrijedi energetski projekti i energetski programi koji su daleko od zaštite okoliša koji su daleko od zaštite bilo koje prirodne sredine bez obzira da li je riječ o klasičnim oblicima dolaženja do energije termoelektranama npr. ili je riječ o novim oblicima dolaženja do energije kao što su vjetroelektrane. Ni u jednom slučaju, gotovo ni u jednom slučaju se ne vodi dovoljno računa o zaštiti okoliša. Mogao bih navoditi primjere ali neću zloupotrebljavati ovu govornicu ovdje kada dođe rasprava o programu Vlade možda će biti više riječi o tome. Tako da bez obzira što ima upitnika u vezi s tim, ali dajmo priliku upravo iz tvog razloga. Što se tiče novoga ministarstva odnosno proširenja ovlasti Ministarstva obitelji i mladeži sa demografijom, to je značajna stvar, ne samo zbog aktualnih teškoća u kojima se nalazi naše društvo sa odlivom stanovništva nego zbog činjenice što smo mi društvo koje se već 25 godina ne uspijeva pripremiti za to da morati prihvatiti ljude koji dolaze iz drugih ili trećih zemalja ili drugih ili trećih dijelova svijeta. Morat ćemo se pripremiti za to da primamo ljude koji će dolaziti kao radna snaga ili će dolaziti po nekim drugim osnovama u našu zemlju. I zato je potrebna osmišljena i dugoročna politika. Kada su posrijedi migracijski i imigracijski tokovi mi moramo imati osmišljenu politiku i moramo imati ministarstvo ili dio ministarstva koje će se time baviti. Sve zemlje koje vode računa o svojem razvoju, a riječ je o tome, moraju to imati. A druga stvar koja je posebno značajna za Hrvatsku što pojedini dijelovi RH postaju pusti. Prije nekoliko dana sam bio na području grada Gline koji je do rata imao 24 tisuće stanovnika, danas ima 9 tisuća. Posjetio sam područje od nekoliko sela prema granici sa BiH, 50km kvadratnih površine. Znate koliko stanovnika? 34 čovjeka sa prosječnom dobi na području cijeloga grada Gline od 53 godine, a na tom području još drastičnije, ne spominjući odlazak ljudi. Dakle, nepovoljna demografska slika što se starosti tiče i nepovoljna ne pretpostavka da ljudi ostanu na tom podruju, predstavljaju golem rizik po nacionalnu sigurnost u pojedinim područjima, po gospodarski prosperitet u pojedinim područjima i po kvalitetu života ljudi koji tamo ostaju i naravno činjenicu da će država morati posegnuti za sredstvima kako bi uopće omogućila da opstanu na tim područjima. Iz tog razloga pozdravljamo činjenicu da je Vlada odlučila da to usmjeri, nadam se ne samo kao odgovor na lamentacije koje su čuju kako nam ljudi odlaze, nego na jedan produktivan i dugoročan koncept o tome kako i na koji način ćemo zapravo raditi na tome da se zaustave negativni demografski trendovi. Što se tiče ustrojstva Vlade, posebno ovog pitanja oko državnih tajnika, na osnovi iskustva ljudi koji su bili članovi vlade, koji su bili članovi vlade pokazuje se da je funkcija državnih tajnika mnogo operativnija, mnogo funkcionalnija nego što je funkcija zamjenika ministra. Zamjenik ministra, nažalost kao institut, je bio između ministra i pomoćnika, pa se onda moglo dogoditi da je više moći i utjecaja na odluke i postupke pomoćnika ministara imala zapravo tajnica ministra negoli njegov zamjenik. A da ne govorimo o šefu kabineta ministra ili tajniku ministarstva nego što je to mogao imati zamjenik ministra. Iz tog razloga nam se čini da je mnogo bolje, mnogo funkcionalnije da državni tajnik koji ima striktne ovlasti za određena područja ili cijelom ministarstvu ili za određene dijelove ministarstva vodi i ima neposrednu odgovornost i da ne čeka da mu ministar nešto dodijeli. I iz tog razloga mislimo da je i to rješenje koje može pojačati funkcionalnost ministarstava, a naravno da se nakon dvije godine ova surogatna, hibridna situacija gdje će se zadržati pomoćnici ministra promijeni i da se natječajem izaberu izaberu ravnatelji koji će voditi svoje uprave. Na kraju, što se tiče prava dužnosnika, svi koji smo bili na Odboru za Ustav i Poslovnik smo se složili zajednička sjednica sa Odborom za zakonodavstvo smo se složili s tim da ovakav sistem po kojem netko nakon dan ili tri dana provedena u Saboru ili na nekoj drugoj dužnosničkoj funkciji nakon toga može imati šest plus šest mjeseci plaću da je to neodrživo i oko toga nema spora. Ali ima spora oko toga kada je posrijedi usklađivanje ovih izmjena sa odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. I to je potrebno uskladiti. I taj amandman koji je uložen od dijela kolega na Odboru za Ustav ovaj Sabor treba prihvatiti i predlagatelji trebaju prihvatiti. Sada bih htio nešto ovdje više reći o tome, posebno kolegama koji misle da će sa ovim osigurati dignitet kao što se to često kroz prijedloge zakona spominje dignitet zastupnika u Hrvatskom saboru. Neke od ovih mjera su neophodne ali jednu stvar ću reći, državu čine njezini kadrovi. I okolnostima u kojima svi drugi imaju više moći nego što ih ima država i privatnici i crkva i mediji ako mi budemo slabili kadrove u državnim institucijama a svi drugi imaju više para da plate one koji im trebaju onda će najbolji odlaziti tamo gdje će dobiti najveću plaću. A što će ostati nama? Što će ostati onima koji zagovaraju da država zadrži svoju moć i da budu u interesu građana? Ostati će najgori sa najlošijim ocjenama na studijama, sa najgorim navikama. Je li to cilj? Je li to način kako ćemo osigurati dignitet i funkcionalnost države? Ne. I zato budimo oprezni s tim. To ne može biti predmet dopadanja ili ne dopadanja javnosti. Ta stvar mora biti osmišljena i mora biti dugoročna jer u protivnom, znate, možemo mi zastupnicima ukinuti tih hiljadu i 500 kuna paušala a tko će im pomoći oko priprema sjednica? Jedan moj kolega kaže pa znate bili smo zajedno u Europskom parlamentu pa ste vidjeli kako to funkcionira. Da, ali u Europskom parlamentu zastupnici imaju po nekoliko pomoćnika i savjetnika a ovdje naši nemaju ni stola. Naši nemaju ni stola a kamoli nekoga tko će im pripremiti da prouče ovih 5 zakona do ponedjeljka i posljedice i konzekvence svakog od ovih 5 zakona. Znate. Ja nemam niti moj klub nema novaca da angažira tri pravnika i profesora sa prava ali netko tko je u sferi npr. skupljanja otpada taj ima novaca da godinu dana plati dio profesora sa pravnog fakulteta da mu pripremi jedan zakon koji će odgovarati njemu, govorim otvoreno. Ako mi nećemo jačati institut zastupnika onda dignitet nećemo zaštiti. Hvala vam puno. Prvi se za repliku javio poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani kolega krenuti ću od kraja. Dok ste govorili broj zakona koje trebamo pripremiti za ponedjeljak je sa 5 porastao na 7, tako da evo imate to u vidu. Međutim, jednu drugu stvar sam vam htio reći a to je kada govorimo o Središnjem državnom uredu za sport. Ja bih ipak zamolio da mal pričekamo sa ovim hvalospjevima i nadanjima da će taj Središnji državni ured baš u potpunosti ostvariti naše težnje i ono što želimo da doista postoje dobri razlozi da se to iz ministarstva izdvoji u središnji državni ured. Ali ovaj tekst o kojem ste vi govorili i ovaj tekst kojeg ste vi spominjali i amaterizam i sve ostalo što je navedeno kao opseg rada Središnjeg državnog ureda je doslovno izrijekom od riječi do riječi prepisano iz odredbi postojećeg Zakona o Vladi odnosno o središnjim državnim upravnim tijelima u onom dijelu u kojem je do sada to bila nadležnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. A i vi i ja znamo kako je sa istim ovim ovlastima, sa istim ovim okvirom radio ministar Šustar i što je on napravio za hrvatski sport. Dakle moja je molba samo da sa hvalospjevima pričekamo prije nego što ćemo vidjeti da li će ovo tijelo zaživjeti, da li će ostvariti svoju svrhu ili će postati ili ostati samo još jedan servis Šukeru, Mamiću, Mateši i ostalima. Hvala. Uvaženi zastupnik Milorad Pupovac, odgovor na repliku. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Grbin, pa nisu ovo bili baš osobiti hvalospjevi ali za onoga tko je prije godinu i nešto dana dobio program Vlade i čitao ga i tog istoga koji je danas dobio Zakon o Vladi i čita ga, pa razlika je upravo takva da je ovaj tekst Zakona o Vladi sadržajniji nego što je on bio u onom slučaju program Vlade. I to kao zastupnik ne samo da moram priznati nego moram pohvaliti. Neovisno o tome što se možda neću sa svime složiti a kada je po srijedi ovaj element Zakona o sportu činjenica da se to izdvaja je velika stvar je je to u Ministarstvu znanosti i obrazovanja bilo tretirano kao 13-to prase. Evo ovdje je ministar Jovanović koji je tu nešto pokušao napraviti, odnosno naš kolega Jovanović, jedini, ostali su svi to tretirali otprilike kao 13-to prase. OK, središnji državni ured odgovara premijeru i premijer je neposredno odgovoran za to zajedno sa nadležnim ministrom. I to nam daje razloga da vjerujemo da će to biti ipak drugačije tretirano i uspješnije tretirano nego što je bilo do sada. Ovako stavljeno negdje u ćošak ministarstva zahvaljujem gospodine predsjedniče. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Sljedeći koji javio za repliku na izlaganje gospodina Pupovca je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo izgleda da nam je sport malo na temi više nego inače, što je dobro. Upravo sam se javio zbog toga što ste govorili gospodine Pupovac i nabrajali zašto je sve važan sport, prije svega zbog zdravlja, pa zato molim, nisam pisao poseban amandman da se ovdje gdje se navodi što će sve radit ovaj središnji državni ured što je dobra ideja. I mi smo razmišljali o tome. Pa neka krene od početka dobro. Dakle Hrvatska je nedavno bila domaćin Europskih sveučilišnih sportskih igra i to najbolji domaćin u povijesti igara, međutim nigdje se ne navodi posebno sveučilišni sport. Ako se navodi školski onda bi se trebao navesti taksativno i sveučilišni sport kao nešto s čime će se baviti ovaj središnji ured, Državni ured za sport. I naravno istovremeno sa osnivanjem ovog ureda treba krenuti i u reformu Hrvatskog olimpijskog odbora, treba ekipirati ovaj središnji državni ured da ovo ne bude samo jedna deklarativna radnja koja za sobom neće imati i ostvarivati preduvjeta da taj ured može raditi jer će on ostati i dalje trinaesto prase samo sad neće biti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nego će biti izdvojen. I također kad sam se već javio za riječ zamolio bi da u članku 17. ujednačite tekst jer kod djela koji se odnosi na znanosti navodite da će se baviti i provedbom nacionalnih strategija dok u području obrazovanja to ne piše. Dakle nacionalna strategija razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Sabor i za predškolski odgoj, i za obrazovanje, i za znanost pa bi taj tekst morao biti ujednačen. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala vama. I slijedeći zadnji koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Pupovac vi ste u svojoj raspravi dotaknuli se spajanja Ministarstva zaštite okoliša sa energetikom. Tu ste načelno izrazili pozitivan stav vezano uz to spajanje, međutim ja osobno imam oko toga dilema jer smatram da kad govorimo o tome moramo spomenuti gospodarstvo. Znate osnovna težnja gospodarstva je konkurentnost. Što više proizvoda je u jedinici vremena i da bi ona dodana vrijednost bila što veća a to se jedino može ostvariti s jeftinom energijom prije svega. mislim da će to ministarstvo i zapravo budući ministar, svi koji budu radili doći u sukob sa samim sobom da se tako izrazim jer s jedne strane imat će težnju da se ostvari a pogotovo što će oni izrađivati energetsku strategiju, što više energije, jeftine energije a s druge strane je u pitanju zaštita okoliša koje manje-više svaka takva težnja je neprihvatljiva. Jer ako te dvije suprotstavljene strane stavimo u jedno ministarstvo mislim da onda će njegova efikasnost biti u toliko po mom mišljenju manja. Svako Ministarstvo zaštite okoliša mora pratiti procese koji se događaju ali da ono samo te procese propisuje, da ih razvija kao strategije jednostavno mislim da će biti u praksi dosta teško. Evo to je moja replika na vaše izlaganje. Hvala zastupniku Žagaru. Možemo ići dalje. Slijedeći klub zastupnika koji se javio za riječ je Klub zastupnika HSS-a. U ime njih predstavnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici. Koristim priliku evo u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke i u svoje ime čestitati svim izabranim hrvatskim zastupnicima u Hrvatski sabor, svima vama, predsjedniku Hrvatskog sabora, potpredsjednicima i zaželjeti im uspješan rad. U ovoj stanci u kontaktu sa našim sugrađanima pozdravljaju da se konstituiraju u Sabor, da se krenulo s radom i pozdravljaju da se evo i nakon 21 sat radi. Na taj način pokazujemo primjerom da smo ozbiljno shvatili ovaj naš saziv Sabora, svoje sudjelovanje u njemu i da želimo da konačno krenemo nešto raditi za boljitak svih naših sugrađana u Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu evo i ovaj set zakona daje za pravo predlagateljima da u žurnoj, hitnoj proceduri se usvoje zakoni kako bi se mogla formirati Vlada i da i Vlada krene s radom. slažem se i sa prethodnim kolegama koji su govorili da se ipak obzirom da je ovaj set zakona bio između koalicijskih partnera usuglašen još prije 5, 6 dana mogao se makar u elektronskom obliku poslati političkim strankama pa smo se mogli kvalitetnije pripremiti za današnje rasprave. Ali evo razumijem i uvažavam da se možda još nešto dorađivalo i da smo evo tek sad dobili ovaj set zakona pred nas. U okviru djelokruga buduće Vlade i nadležnih ministarstava, smanjenje sa 20 na 19 lijepo govori ide se ka uštedama, ka smanjenju broja ministarstava. Međutim, žao mi je, meni i nama iz HSS-a što Ministarstvo obrta, malog i srednjeg poduzetništva se spaja s Ministarstvom gospodarstva. Zašto, koja je to poruka našim obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima? Znamo koliko je teška situacija u obrtništvu. U mojoj županiji Brodsko-posavskoj je petstotinjak obrta u zadnjih godinu dana zatvoreno. I nadali su se da će kroz svoje ministarstvo, kroz mjere aktivne politike, kroz europski novac, kroz potporu središnjih državnih tijela dobiti priliku da se razvijaju. Nadam se da će i u okviru Ministarstva gospodarstva imati takav status ali čim si dio nekog većeg aglomerata moraš se boriti za svoje pozicije. Nadam se da će državni tajnik za obrtništvo u Ministarstvu gospodarstva se uspjeti izboriti da taj resor ne trpi nego da čak štoviše bude više sredstava, više mjera i poticajnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva u Hrvatskoj jer znamo da nam je to velika šansa. Također je vrlo bitno da i Vlada bude čim prije formirana jer naši građani i naši poljoprivredni proizvođači, moji u Slavoniji i Baranji ne mogu više čekati. Jer ako smo mogli sa setom zakona pomoći očuvanje i razvoj života na otocima da u zadnjem periodu raste broj stanovnika i da je povećana kvaliteta života na otocima onda ajmo konačno i pozivam Vladu buduću da donese set zakona da se i u Slavoniji i Baranji bolje živi, da više ljudi ostaje tamo i da se mladi u Slavoniji i Baranji zapošljavaju od poljoprivrede, obrtništva, poduzetništva, šumarstva, drvno prerađivačke industrije i ono o čemu smo poznati a naravno imamo šansu i kroz seoski turizam i zato evo mislim da čim prije treba Vladu formirati da ove zakone treba donijeti, ali refleksija ovih zakona i ovog ustroja će se vidjeti i kroz državni proračun jer Vlada mora biti učinkovita, efikasna ali i racionalna. Nadam se da neće biti povećanja izdvajanja sredstava poreznog novca za funkcioniranje državnih tijela. Govorili smo i u kampanji i u prijašnjim sazivima da imamo viška agencija, preko 200. Danas ih više nitko ne spominje. Nadam se da će se i tu naći prostora za racionalizaciju i transparentnije trošenje novca. Bilo bi nekorektno da se na jednoj strani kroz rast središnjih državnih ureda, ostanak istih broja agencija, štedi na nekom drugom kraju, da se štedi na jedinicama lokalne i regionalne samouprave jer se sa zakonima koji su u najavi koji dolaze gdje se govori da će se povećati neoporezivi dio dohotka i udio poreza na dohodak koji je najizdašniji dio prihoda jedinica lokalne samouprave, kroz ograničavanje potrošnje sredstava poreznog novca za osobne dohotke na jedinicama lokalne samouprave. Znate, bit će pogođene najsiromašnije općine. Pozivam vas i nas i Vladu da o tom vodi računa kod budućih zakona i da ova Vlada bude jednako efikasna na svim područjima. Evo u ime Hrvatske seljačke stranke želim poručiti da obrtnici i poduzetnici, poljoprivrednici zaslužuju da Vlada vodi računa o svakom od njih i da svi bolje i kvalitetnije živimo. Hvala. Zahvaljujem poštovanom zastupniku i u ime samog zastupnika pojedinačnu raspravu javio se zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro Da imam obavezu i prema kraju iz kojega dolazim da se očitujem o ove četiri točke. Bit ću kratak zbog toga šta možemo odmah ovdje vidjeti da ima manje ministarstava, 19 ministarstava. Međutim, ako budu tajnici, uvođenjem državnih tajnika koje uvodimo, ako ne bude proizvelo efekt da se pomoćnici vremenom isključe iz toga tajnici će donijeti dobro. bude li onako kao što je, kada je SDP dolazio na vlast, da su pomoćnike uveli da bi mogli natječaj, da bi mogli zapošljavati u biti, tu stavljati svoje pomoćnike bez natječaja neće biti dobro. Ovdje mora biti sve javno, transparentno, Vlada mora biti smanjena, državni tajnici moraju dobiti ulogu koju imaju kao što su imali i drugi službenici. Ovdje iščitajem vrlo bitne stvari, poglavito ponavljam što dolazim iz područja koji su zaboravljeni krajevi gdje nemamo više doslovno doslovno mladih ljudi zbog politika koje su se vodile mladi ljudi su iseljavali pa tako kad vidim da je ministarstvo demografije vrlo bitno i opet ću ponoviti kao što sam kazao u replici u 2015. u odnosu na 2014. 36000 stanovnika Hrvatska je imala manje. Vrlo bitno regionalni razvoj. Vrlo bitno je indeksacija pravična prema tim krajevima koji su zaboravljeni, krajevi koji su poljoprivredno dotučeni do kraja također kao i Slavonija. Ne daj Bože da se više dogode da sredstva koja su iz poljoprivrede, iz Europske unije, koja se dodjeljuju po kriterijima malim OPG-ovima da otiđu tajkunima koji su u biti osiromašili i doveli poljoprivredu na ovaj način. Iskreno evo od srca upozorajem bez obzira što sam dio većine i što ću se truditi da upozorajem na ono ako se bude dešavalo kao što se dešavalo sa Ministarstvom poljoprivrede za vrijeme Vidimo vrlo bitan je segment održivi razvoj, što znači održivi razvoj je dio ako gledamo da je energetika pripojila se, znači Ministarstvu okoliša. Ne vidim razloga da hrvatski građani više ikada zbog nečijih grešaka, naših prirodnih potencijala i resursa stranim vlasnicima plaćaju skuplju struju. More ih bit sram onih koji upozoravaju nas, a naše građane su u biti prisilili da plaćaju struju stranim vlasnicima koji koriste naše prirodne resurse i zbog njih će biti poskupljenje struje, ali isključivo iz džepa naših građana. zbog toga je dobro što je u Ministarstvu okoliša i da se ne koriste razno razni načini korištenja energija koji nisu prirodno prihvatljive. Najbitnije u ovome svemu je po meni središnji, jedno od bitnih segmenata Središnji državni ured za šport. Šport je vrlo bitan za mladost, za ljude koji se žele baviti tim aktivnostima, ali nemaju svi iste mogućnost kao što je u Zagrebu. Ovdje pod svjetlima, možda ovdje mislimo da je svagdje isto kao šta je u Zagrebu. Nije, ima sela pod Svilajom, pod Dinarom, u Ravnim kotarima, u zaleđu Šibenika, u Lici djeca nemaju ne igralište, ne parket nego nemaju doslovno uvjeta da se bave bilo kakvim sportom. I druga vrlo bitna stvar je poštivanje, slažem se sa svima poštivanje Zakona o sportu. Žalosno je da u Hrvatskoj više navijačke skupine upozoravaju one koje koriste proračunski novac da se zakon, da ti ne poštivaju zakon. Apsolutno ću na to biti glasan i jasan, zato sam se i javio na pojedinačnu raspravu i na tome ću inzistirati. Smatram da smanjenje ministarstava je dobro na ovaj način, a poglavito je dobro šta moramo sačuvati našu demografiju, šta moramo okoliš, energetiku, zaštitu nacionalnih interesa isključivo. O tome trebamo voditi brigu. To su vrlo bitne stvari, naši prirodni resursi Jadransko more, da se više ne bi slučajno u istraživanjima, bušenjima našega Jadrana ugrožavao okoliš, a da bi rezultate koristio tko zna tko, netko drugi a ne da ne budu vlasnici rezultata naša država. Iskreno evo još jednom ako je u tome smjeru iđe u ovome slučaju kao dio većine ovo ću podržavati. Ako ne, evo ja kao pojedinac bit ću najglasniji protiv ovoga. Hvala lijepo. Hvala poštovanom zastupniku. Prvi se javio zastupnik Peđa Grbin, povreda Poslovnika. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Bulj. Dakle u govoru kolege Bulja povrijeđen je… …/Upadica predsjednik: Ja se samo ispričavam, ako možete reći po kojoj točci. Smijem li dovršiti rečenicu? Valjda ćete mi dopustiti toliko. Dakle počet ću od početka. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolega Bulj. U govoru kolege Bulja povrijeđen je članak 238. Poslovnika, a vi ste gospodine predsjedniče povrijedili članak 239. Poslovnika jer gospodinu Bulju niste izrekli opomenu. Naime, u svojoj uvodnoj riječi rekli ste da ćete sjednice voditi nepristrano, objektivno i u skladu s procedurom. Kako se gospodin Bulj od teme rasprave udaljio najmanje u onoj mjeri u kojoj je to učinio kolega Pernar prije njega, vi ste trebali biti konzistentni, vi ste trebali biti nepristrani i objektivni i kolegi Bulju izreći opomenu. Hvala. Zahvaljujem. Pozorno sam pratio Pozorno sam pratio što su govorili i jedan i drugi poštovani zastupnik, nisam primijetio da je postojalo značajno odstupanje, a ukoliko smatrate da sam pogriješio onda imate mogućnost unutar 24 sata djelovati. Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Lacković. Izvolite. Zahvaljujem. Ovo što je rekao kolega Grbin dakle ne možemo voditi na ovaj način diskusiju, udaljava se od točke dnevnog reda. U pravu je da je to bilo na tragu onoga što je izrečeno gospodinu Pernaru. Dakle, vjetroelektrane organizacija javne uprave ono o čemu je mandata govorio bila je efikasnost i potrebe efikasnosti za organiziranje i onda imamo ruralni razvoj, dakle ovo je van konteksta i ovo je gubljenje vremena,

Miro (MOST)** Apsolutno odgovor na repliku naravno. Uvaženi kolega vi apsolutno u nijednom izrečenom stavu niste demantirali. Ovdje se govori o ustrojstvu koliko mi je poznato ustrojstvo vlade, energetika i okoliš su zajedno i apsolutno imam pravo tome komentirati. Niti jednom riječju se nisam udaljio od te teme. Možda je vama teško što ste niste prijavili, ali drugi puta ste prijavite, pripremite se imate uz vas ljude koji su puno iskusniji koji su u proteklom mandatu bili sa mnom pa vam mogu kazati kako se to radi. Apsolutno vi ste u ovom slučaju prekršili Poslovnik, ali evo predsjednik pošto mu je prvi dan neću to zamjeriti, a drugi put hoću. Hvala. Zamolio bih poštovanu zastupnicu Anku Mrak Taritaš za repliku. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Ja bih se malo osvrnula na onaj dio rasprave kolege zastupnika Bulja kada je govorio o sportu. Sport je dosta vremena večeras ovdje bio bez obzira da li je bilo sa govornice ili sa mjesta. Ja apsolutno podržavam osnivanje jednog ureda. No međutim, osnivanjem ureda bez promjena brdo promjena koje treba biti nećemo napraviti ništa i to ja vjerujem da smo svi u ovoj sabornici svjesni. Svima je bilo puno srce kada je Hrvatska osvojila ovu veliku količinu medalja na proteklim Olimpijskim igrama u Riu, a ja moram priznati da ovo govorim sa aspekta netko tko je bio predsjednik Hrvatskog jedriličarskog saveza koji je osvojio tri zlatne medalje i vjerujte za te tri zlatne medalje koje je osvojilo tri dečka koji su '86. godište iza njih stoji 17 godina rada. Njih je bilo 300 … da bi iza toga bilo jedna posada Štir je u Hrvatskoj koja je osvojila zlatnu medalju, a … negdje u Hrvatskoj ima deset i to vam se dešava u sportu. Dakle mi vidimo vrhunski sport i vrhunski sport i sportaše koji od tog sporta ne mogu živjeti jer oni od tog sporta u koji su utkali cijeli svoj život ne mogu živjet. Mi to vidimo ali treba vidjeti bazu. Zbog toga će biti vrlo zanimljivo vidjeti zaista program Vlade, vidjeti što je bio smisao osnivanje ovog ureda i sigurno su sport i sportaši zaslužili i da se raspravlja u ovom uvaženom Domu jer Hrvatska postiže izuzetne vrhunske rezultate jer za te rezultate treba biti baza, a baza treba biti u svim dijelovima Hrvatske. Hvala. Hvala poštovana zastupnice. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Uvažena kolegice, složio bih se što se tiče vrhunskoga sporta da bi i tu trebalo u određenim jel u nogomet se ulažu velika sredstva, netransparentno se troše poglavito to je poznata činjenica jer činjenica ne poštiva zakon apsolutno da i sam Hrvatski nogometni savez u tom vrhunskom sportu ne poštiva zakon … transparentno. Ali brojni sportovi koji vrhunske rezultate ostvaruju stvarno i tu ste u pravu, ne ulaže se dovoljno sredstava. Međutim, ovim zakonom se regulira još veća nepravda, a to sam napomenuo, još veća nepravda, a to su područja gdje djeca nemaju velebnih dvorana kao što je za vrijeme nekad vlasti prije za rukometne dvorane koje su milijarde su uložene, milijarde se danas gube, a djeca u 90% hrvatskih krajeva osim u urbanim krajevima nemaju doslovno, ne znaju kako izgleda parket sportske dvorane, kako izgleda igralište, koš i o tome treba voditi brigu da svako dijete ima iste uvjete u RH i u sportu tako i u drugim uvjetima. I ovaj središnji ured bude tome usmjeren, to će biti u biti cilj, to će biti cilj da sva djeca imaju jednaka prava i bavljena sportom i ostalim stvarima. Hvala lijepa. replike, zaključujem raspravu. Ali prije zaključenja rasprave želi li predlagatelj dati završnu riječ? Pozivam zastupnika Plenkovića da da svoje mišljenje. Zahvaljujem predsjedniku Hrvatskog sabora na ukazanoj prigodi da se još jednom osvrnem na raspravu koju smo upravo održali o paketu zakona koje sam uvodno predstavio. Također zahvaljujem predstavnicima svih klubova koji su uzeli riječ i na konstruktivnim idejama za poboljšanje određenih aspekata ovih zakona koji su pred nama danas. Najprije čini mi se da je jedno poštovanje koje je oporba danas pokazala prema prijedlogu vladajuće većine da na sebi svojstven i primjeren način reorganizira u određenoj mjeri sustav državne uprave a osobito djelokrug rada pojedinih ministarstava, jedna dobra praksa i uvažava činjenicu da svatko od nas želi pridonijeti funkcioniranju državne uprave i Vlade na najbolji mogući način temeljem svih iskustava koje smo u proteklih 25, 26 godina svi zajedno ovdje imali. Nekoliko komentara, prvo o bujanju administracije. Mislim da je, očito je da je danas da je većina zastupnika koji su uzeli riječ a vjerojatno i onih koji nisu pozdravila izdvajanje športa iz postojećeg sustava u Ministarstvo za na poseban Središnji državni ured. Mislim da je to važna politička poruka, da je to poticaj svima koji se u Hrvatskoj bave športom, koji ga žele unaprijediti, koji žele ne samo da vrhunski sportaši promiču Hrvatsku diljem svijeta, da šport potiče naše mlade da stječu ona ključna iskustva timskoga rada, konkurentnosti zdravog života od najranije dobi pa do vrhunskih rezultata nego i da sve one probleme koje trenutno imamo u hrvatskom športu pokušamo riješiti kroz ured koji će biti u ingerenciji kao što je bilo kazano u raspravi i predsjednika Vlade na učinkovit način i da sve probleme koji su tu zajedničkim snagama pa i kroz raspravu u ovom Hrvatskom saboru pokušamo učiniti manje problematičnima i pronaći rješenja. Druga teza o bujanju administracije, vi ste se dobro prisjetili da je bilo preko 60-ak državnih tajnika u onoj Vladi do konca 2011. Međutim isto tako treba se prisjetiti da u to vrijeme nisu postojali pomoćnici ministara, postojali su ravnatelji, ti ravnatelji birani su na javnim natječajima, većina od njih bila je tada imenovana iz reda državnih službenika. Nije naša namjera imenovati pretjerano veliki broj državnih tajnika u ministarstvima i na taj način duplirati ili triplicirati čak broj aktualnih zamjenika, naprotiv. Riječ je o pokušaju da oni koji budu u vrhu ministarstava svoje nadležnosti obavljaju na temelju precizno definiranih zadaća, dakle kvalitetnija i funkcionalnija uprava na samom čelu ministarstava. Kada je riječ o komentaru da li smo radili procjene učinka, bilo da je to financijskog učinka ili općenito procjenu regulatornog učinka ja sam baš u to doba kada sam bio državni tajnik u tadašnjem sazivu Hrvatskoga sabora i branio Zakon o procjeni učinka propisa. U ovom trenutku mi smo naravno konzultirali i Ured za zakonodavstvo i Ministarstvo financija i iznaći će se financijska sredstva za eventualne financijske posljedice ovih zakona, one neće biti pretjerano visoke za ukupni kontekst državnog proračuna i o tome također trebamo voditi računa. Kada je je riječ o povezivanju zakona o pravima državnih dužnosnika i Zakona o sprječavanju sukoba interesa tu smo suglasni, potrebno je uskladiti ove izmjene pa na sličan način popraviti i određene članke tog zakona, mislim da bi to bilo dobro i ja uvažavam vašu sugestiju. Možda to nismo napravili u ovom paketu ali to možemo napraviti kao Vlada u jednom od idućih prigoda kada za to dođe vrijeme i kada ćemo nastojati uskladiti ove odredbe. Kada je riječ o odluci Ustavnog suda, zabrani retroaktivnosti, ja sam to rekao u svom uvodnom izlaganju, naravno da nam je poznata ta odluka. Međutim, ovdje smo se vodili prije svega smislom i svrhom ovog zakona. Dakle ukoliko bismo ostavili odredbe zakona na način da nema one rečenice koja govori iznimno da se neće primijeniti na zastupnike 9. saziva Hrvatskoga sabora onda bismo u političkom smislu sami sebi napravili medvjeđu uslugu. Zbog toga ta iznimka i jest ovdje i preuzimamo rizik kao što ste ga i vi svojedobno preuzeli da Ustavni sud ne bude suglasan sa ovom našom vrlo jasno definiranom i unaprijed identificiranom političkom odlukom, da na odgovarajući način reguliramo nedostatak koji smo uočili. Kada je riječ o činjenici da smo otvoreni za kvalitetne sugestije, Klub Hrvatske demokratske zajednice uvažio je sugestiju zastupnika Jovanovića te smo pripremili amandman koji se odnosi na prijedlog zakona br. 1. Pa bismo tako u članku 24. stavak 1. nakon riječi: „školskog športa“ dodali riječ: „sveučilišnog sporta“. I cijenim ovu vašu sugestiju, mislim da ona nadopunjuje niz aspekata koji su definirani u prijedlogu zakona. Ujedno unatoč kvalitetnim sugestijama zajedničke sjednice Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav i Poslovnik gdje također prihvaćamo niz nomotehničkih sugestija uočena je još jedna do koje je očito došlo tehničkom pogreškom pa bih ja sada ovdje izvijestio da bismo predložili još jedan amandman na prijedlog zakona br. 4. koji se odnosi na članak 3., stavak 3. te bismo izbrisali dosadašnji stavak 2. koji se briše i na taj način izbjegli bilo kakve nedoumice. Ispričavam se što je to sve ovako u kratkom roku, ali to je u kontekstu ukupnih priprema za ovu sjednicu konstituirajuću Hrvatskog sabora u ovom trenutku pokušaj da očistimo sve ono što smatramo da bi bilo kontradiktorno. Ja se zahvaljujem svima na raspravi. Mislim da je ona bila konstruktivna i pokazala jedan duh uvažavanja pa i želje da i u ovoj inicijalnoj fazi pokažemo određene smjernice budućega programa. Imati ćemo prigodu za to vrlo skoro kada ćete vidjeti da nema nikakve namjere o povećanju administracije, povećanju troškova već je ključna misao i racionalizacija i veća učinkovitost i depolitizacija i profesionalizacija državne uprave. To će biti ona načela na kojima će se temeljit rad brojnih državnih službenika koji su uključeni u rad Vlade i državnih upravnih organizacija a sa ovakvim ustrojstvom mislim da što je najvažnije da reflektiramo prioritete budućeg rada Vlade. Zbog toga ovdje jesu spomenuti u novom ministarstvu i demografija i obitelj i mladi. I to je bio između ostalog jedan od glavnih aspekata našeg izbornog programa ali i programa brojnih drugih stranaka te vjerujem da ćemo naći zajednički jezik i kada bude riječ o budućim zakonskim prijedlozima iz nadležnosti ovoga ministarstva. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče.

Predlagatelji akata su 67 zastupnika. Temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Rasprava je zaključena. Tijekom rasprave predlagatelj je podnio amandman koji sukladno članku 202. postaje sastavni dio prijedloga zakona. Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna nadpolovična većina svih zastupnika 76, članak 252. Poslovnika.

Utvrđujem da je većinom glasova 80 za, Prijedlozi su, znači: - Prijedlog zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Predlagatelj akta su 67 zastupnika temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Rasprava je zaključena.

Sada prelazimo na glasovanje o samom zakonu. Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna nadpolovična većina svih zastupnika 76, članak 252. Poslovnika. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima

Predlagatelji akata su 67 zastupnika. Temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal ste

Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna nadpolovična većina svih zastupnika 76, članak 252. Poslovnika. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Molimo glasujmo.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.4. Predlagatelj akta Predlagatelj akta su 67 zastupnika temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Rasprava je zaključena. Tijekom rasprave predlagatelj je podnio amandman koji sukladno članku 202. postaje sastavni dio prijedloga zakona. Kako članak 4. konačnog prijedloga zakona ima povratno djelovanje o istom se očitovao Odbor za zakonodavstvo temeljem članka 193. Poslovnika. Zaključkom ćemo utvrditi da li za povratno djelovanje pojedinih odredbi postoje osobito opravdani razlozi. Sukladno prijedlogu saborskog radnog dijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak ocjenjuje se da postoje posebno opravdani razlozi za povratno djelovanje odredbe članka 4. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Molim glasujmo.

Utvrđujem da smo većinom glasova, 81 za, 46 suzdržanih, niti jedan protiv donijeli predloženi zaključak. 45 ispričavam se. Sada prelazimo na glasovanje o samom zakonu. Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna nadpolovična većina svih zastupnika 76, članak 252. Poslovnika. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Molimo glasujmo. Hvala. Utvrđujem da je većinom glasova 80 za, 45 suzdržanih i 45 suzdržanih i niti jedan protiv donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Ispričavam se što u ovom trenutku nisam dobro vidio. Sa ovim smo iscrpili ovaj dio dnevnog reda. Nastavak sjednice je u ponedjeljak u 11,00 sati budući da smo danas završili ono što se je trebalo rješavati danas i sutra. Molim predsjednike matičnih tijela da rasprave prijedloge zakona koji su im dodijeljeni danas tijekom ovog dijela sjednice kako bi mogli nadopuniti dnevni red u ponedjeljak. I jedna molim, još jedna obavijest za sve zastupnike. Iz službe su nas zamolili da se ne uzimaju kartice trenutno tako da ih se može poslije posložiti uredno sa vaših stolova. Hvala.